Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku - Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o popisu trgovačkih društava od posebnog državnog interesa Predlagatelj je Vlada Vlada je predložila ovu odluku na temelju članka 11. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti i članka 129. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik Ministarstva financija Zdravko Marić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici Hrvatskoga sabora. Samo nekoliko rečenica dakle prema Odluci o popisu trgovačkih društava od posebnog državnog interesa koju je usvojio Hrvatski sabor 30. listopada 2009. Vlada Republike Hrvatske podnosi Hrvatskom saboru do kraja kolovoza tekuće godine za prethodnu godinu izvješće o poslovanju trgovačkih društava prema popisu koji je bio uz samu odluku. Sukladno odredbama članka 50. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima je donesen krajem 2009. glavna skupština društva se mora održati u prvih 8 mjeseci poslovne godine, dakle najkasnije do 31. kolovoza. U svakom slučaju to je jedan objektivni čimbenik iz kojeg razloga smo išli sa prijedlogom za izmjenu ove Odluke o popisu trgovačkih društava od posebnog državnog interesa, prema kojem bi zapravo rok za dostavu izvješća revidiranih, onih konačnih relevantnih podataka o kojima biste vi mogli ovdje raspravljati bio kraj rujna tekuće godine. Hvala lijepa. Hvala. Odbori? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Gordan Maras izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Prilikom rasprave o izmjeni ovog Zakona, gdje je kao što je rekao državni tajnik mijenja se samo odredba o mjesec dana kasnijem izvješćivanju Hrvatskog sabora o rezultatima, nužno je napomenuti neke stvari koje smatramo Hrvatska javnost i Hrvatski građani moraju znati a vezano je uz javna poduzeća. Normalno da nas rezultati što prije kao Sabor, kao najviše tijelo zanimaju odnosno da vidimo javna poduzeća i državna poduzeća u vlasništvu države Republike Hrvatske koja su od državnog interesa kako one posluju, želimo to znati i radujemo se vidjeti kakvo će to izvješće biti za 2009. Na žalost, mislim da od te radosti neće biti previše vajde jer su rezultati slabiji nego što su bili godinu dana ranije, a oni od 2008. su slabiji od onih iz 2007. ali ono što je puno bitnije, bitnije je da se vidi kako se država odnosi, kako se Vlada Republike Hrvatske prema javnim poduzećima, prema poduzećima od državnog interesa, i poduzećima u vlasništvu Republike Hrvatske i da li ima išta od onoga što je Vlada Republike Hrvatske na čelu sa premijerkom Jadrankom Kosor, 6. 11. plasirala u javnost 2009. godine kada je rekla da razmišlja da politiku makne iz javnih poduzeća. Ima li uopće u tom trunke ičega da se desilo i da li možda politika danas ima manji utjecaj nego što je bilo na početku mandata premijerke Kosor i da li se uopće išta promijenilo od onoga što je bilo prije godinu dvije, kada sam rekao da su rezultati iz godine u godinu sve lošiji i netransparentnosti koje svaki danom izbijaju na površinu i mnogi ljudi koji su sudjelovali u tim netransparentnostima provode dane u Remetincu. Dakle, 6. 11. 2009. godine premijerka Kosor je rekla da razmišlja o tome da u nadzornim odborima poduzeća javnih neće više biti političari, da politiku treba maknuti iz javnih poduzeća i da treba dovesti sposobne ljude koji će voditi ta poduzeća i sjediti u upravama tih poduzeća. Već 12. 11. na sjednici Vlade na tajnom dijelu onome koji nije bio dostupan hrvatskoj javnosti imenovana su za razliku od te izjave 6 dana ranije tri ministra u nadzorni odbor INA-e, ministar Šuker, ministar Pankretić i ministar Ivić. Toliko o tome. Nakon toga imali smo o.k možda je malo sporiji risponse dealay postoji između onoga što premijerka kaže i onoga što se dešava u praksi. Možda treba pričekati određeno vrijeme da se nešto desi. I onda smo u Sabor dva mjeseca nakon toga dobili 3. veljače 2010. tri zakona koja su imala objedinjenu raspravu Zakon o izmjenama o o državnim dužnosnicima, o poduzećima od državnog interesa i o prijenosu vlasti, gdje se kao to trebalo pretočiti u praksu. Naravno mi smo tada rekli što mislimo i sada, da se Vlada Republike Hrvatske i HDZ ponaša prema tom problemu sa figom u džepu, da stvara dojam u javnost da želi nešto napraviti, a ustvari da ne radi ništa nego se i dalje ponaša na način podjele plijene, nama ih HDZ-a ovo poduzeće, vama iz HSS-a ono poduzeće, vama iz treće stranke u koaliciji ono poduzeće. Mi smo rekli zbog čega to mislimo, zbog toga što u tom zakonu nije bilo jasno definirano do kada će se promjene desiti, na koji način će se promjene desiti i jednostavno je bilo napisano u jednoj odredbi, članstvo u nadzornim odborima traje do isteka mandata, što onda teoretski može biti i dvije, tri godine od kada se taj zakon donese. Iz HDZ-a su nas uvjeravali ne to nije tako, mi zbilja mislimo ozbiljno, promijenit ćemo političare, neće više biti državni dužnosnici u nadzornim odborima, ta praksa će biti napuštena. I što se onda desilo 20. 2. otprilike 17 dana nakon što je ta rasprava bila u Hrvatskom saboru? U Nadzorni odbor FINA-e imenovana je Martina Banić glasnogovornica gospođe Kosor koja po našoj procjeni niti ima ikakvog životnog niti profesionalnog iskustva da kontrolira jedan tako kompleksan sustav kao što je FINA. I što je onda glasnogovornik Vlade obrazložio kada su ga mediji pitali zašto je to takvo imenovanje gdje je evidentno da nema nikakvih stručnih referenci da bi ta osoba nadzirala jednu takvu bitnu tvrtku kao što je FINA? Gospodin Mehun je rekao da ne odustaje Vlada od imenovanja po stručnim kriterijima, ali budući da je bivši član nadzornog odbora naprasno otišao na drugu dužnost, da oni u Vladi još uvijek razmišljaju i da se odlučilo da se u Nadzorni odbor FINA-e iz ureda predsjednice Vlade. E sada dame i gospodo zastupnici, nadam se da to neće postati praksa. Tih poduzeća u Hrvatskoj ima jako puno. Ne znam da li je dovoljno velik Ured predsjednice Vlade, da netko iz Ureda predsjednice Vlade zamijeni svaki puta kada netko ode sa svojom prisutnošću nadzornom odboru tu osobu. Ja naravno tu malo namjerno i govorim na taj način da se nadam da nije prevelik Ured predsjednice Vlade, jer sam svjestan da ti ljudi nemaju kompetencija da nadziru takve takve institucije i da nije dobro da se to radi, da nije dobro da je jedna referenca da netko dođe sada u Nadzorni odbor INA-e nakon što je druga osoba otišla to da je iz Ureda predsjednice Vlade. Pa nije moguće da je to jedino bitno i nije moguće da na taj način HDZ želi predlagati i vlada želi predlagati članove nadzornih odbora javnih poduzeća. I opet govorim kod toliko dosljednosti s obzirom da je samo dva tjedna ranije usvojen zakon u Hrvatskom saboru u kojem se govori da politika odlazi iz nadzornih odbora. Ali evo predsjednica Vlada Republike Hrvatske je svoju glasnogovornicu članicu svog kabineta poslala u Nadzorni odbor FINA-e bez obzira što je predložila taj zakon i vjerojatno gospođica koja je tamo otišla nema stručne reference da bi obavljala tako složen posao. A koliko je to složen posao govori i baš paradoks da u FINA-u gdje je plan smanjiti broj zaposlenih sa 4,5 na 3 tisuće i gdje je 2007. bio gubitak 22 milijuna, 2008. 34 baš u tako problematično poslovanje, poslati nekoga tko je bez ikakvog iskustva da nadzire tijek toga poslovanja. Naravno sve to govori da niti se ima volje, niti želje da se promijeni dosadašnji način raspodijele plijena nama ovo, vama ono. Još jedan primjer. HEP čitam press konferencije sindikata u HEP-u gdje radnici očajni govore, zar je moguće da od 2 2 tisuće 200 zaposlenih sa VSS u HEP-u nema nitko tko bi došao za člana uprave, internim natječajem, nego se mora zaposliti dva čovjeka izvan sustava. Jedan referenca šef HDZ-a iz Jaske, a drugi kažu gospodin Rajković iz kvote HSS-a. ne govorim to ja to govore zaposlenici HEP-a. Prije toga imenovan član uprave koji je bio nikada u tom biznisu u energetici, gospodin Begović i mi smo dali tvrtku koja ima godišnje prihoda 3, 4 milijarde kuna trojici ljudi koji nemaju nekakvog iskustva sa energetikom i koji su isključivo došli po stranačkom ključu da vode tu tvrtku. I očekujemo da će ta tvrtka dati sljedeće godine jeftiniju struju, da će grijanje biti jeftinije. Pa normalno da neće kada se tako poslovanje HEP-a može pokriti jedino iz standarda hrvatskih građana i zbog toga imamo najavu poskupljenja grijanja ove godine i struje i svega onoga što ide uz to. Hrvatski građani će iz svog standarda platiti takva politička imenovanja. I o.k. bilo bi pošteno da HDZ kaže da mi ćemo na taj način upravljati državni poduzećima. Ali ne, HDZ govori 6. 11. premijerka Kosor, želimo struku, maknut ćemo politiku. Za 6 dana govori i radi nešto drugo. Isto tako u Saboru se predlaže zakon ispred Vlade, maknut ćemo političare iz nadzornog odbora, za 2 tjedna premijerka Kosor stavlja svoju glasnogovornicu u Nadzorni odbor FINA-e. I da li onda imati povjerenje da se išta želi napraviti što se tiče javnih poduzeća i da li onda imati povjerenje da mi nećemo svake godine kao hrvatski zastupnici morati izglasavati subvencije tim javnim poduzećima kao što moramo Hrvatskim željeznicama 2 milijarde kuna i da to opet neće hrvatski građani plaćati na 2 načina. Rekao sam jedan direktno porezima kroz hrvatski proračun i dva iz svog standarda, jer plaćaju, hrvatski građani plaćaju nesposobne uprave imenovane političkim putem kroz grijanje i kroz struju. Konkretan primjer HEP-a. Niti jedan čovjek nema veze sa energetikom. Iz sustava 2200 ljudi nisu zadovoljili, ali je zadovoljio predsjednik HDZ-a Jaske koji je došao za člana uprave. I normalno da onda nemamo povjerenja da HDZ zbilja želi nešto u tome napraviti. Da želi podržao bi interpelaciju SDP-a koja je bila na raspravi 20. i nekog drugog gdje smo dali egzaktno način na koji treba upravljati sa poduzećima u vlasništvu Republike Hrvatske i šta treba Vlada napraviti kako bi ta poduzeća poslovala efikasnije. Tada je ta interpelacija odbijena sa većinom glasova zbog toga što da se ona usvojila e onda ne bi bilo moguće imenovati u nadzorni odbor FINA-e zaposlenicu Ureda predsjednice Vlade, jer bi onda trebalo voditi računa da li je ta osoba stručna ili nije za taj poseao koji rade. I još jedna stvar koja je bitna. Tražili smo da se ne bi desio slučaj HEP-a, da javna poduzeća, da uprave idu na javni natječaj, da se biraju ljudi koji su najbolji na tržištu. Ako treba da se prilagode i plaće tih tvrtki da bi doveli najbolje ljude sa tržišta. Jer normalno da je vrlo teško naći kvalitetnog menagera iz privatnog sektora koji će doći za 15, 16000 kuna raditi kao direktor recimo nekog javnog poduzeća. Ali je puno veća korist omogućiti da se ti ljudi adekvatno nagrade, da se dovedu najbolji ljudi, a da onda ne platimo milijardu kuna više struju nego što smo trebali u 2008. godini. Tako da normalno da sve ovo šta se dešava u Hrvatskoj i sve ono što Vlada čini ne daje povjerenja da ima ikakve ozbiljnosti dat ću vam jedan primjer i način na koji se može napraviti pozitivan iskorak. Prije neki dan u gradu Zagrebu imenovan je novi Nadzorni odbor Zagrebačkog holdinga. Od pet ljudi u Nadzornom odboru nema niti jednoga iz SDP-a. Predsjednik Nadzornog odbora je redovni profesor, da redovni profesor redovni profesor na Ekonomskom fakultetu. Tri doktora znanosti, dva redovna profesora na Zagrebačkom sveučilištu i do kraja godine idu svi natječaji svih podružnica Zagrebačkog holdinga je na javan natječaj. Znači, ono kako bi trebalo isto raditi u državi pokazat ćemo gospodo kako se radi u Zagrebu. Hvala lijepo. Hvala. Tri ispravka. Prvo gospodin zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa netočno je kolega kad ste rekli da gospođa Kosor ne misli ozbiljno kad kaže da će stručne ljude imenovati u nadzorne odbore. Upravo je i dokaz imenovanje vašeg kolege gospodina Jurčića na mjesto predsjednika Nadzornog odbora Podravke kako ozbiljno misli. Drugo, netočno je da gospodin Begović nema veze sa energetikom. Naime, gospodin Begović je bio državni tajnik upravo zadužen za područje energetike. A koliko SDP misli ozbiljno po pitanju holdinga, Zagrebačkog holdinga. Prvo, imao je prilike do sada pokazati da je mislio ozbiljno. Drugo, po izjavi gospodina Bandića vašeg bivšeg člana, člana SDP-a. U upravi tog holdinga sjede rodjaci iz jednog sela kako je on to rekao. Eto koliko vi mislite ozbiljno o tome. Klarić. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo netočan je navod gospodina Marasa kada kaže da Vlada ima figu u džepu. To je zaista netočno, jer cijela hrvatska javnost znade jako dobro da je predsjednica Vlade formirala savjet, dakle koji je napravio kompletan program gospodarskog oporavka koji mu je dao suport, podržala Hrvatska narodna banka, Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, Hrvatska udruga poslodavaca, neki sindikati i većina stručne javnosti. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočan navod gospodina Marasa koji kaže kada je do povećanja cijene energenata u Hrvatskoj došlo zbog toga što Vlada imenuje nesposobne uprave i politički podobne članove uprave primjerice u HEP-u. Dakle, kolega Matušić je ispravio kad je rekao da je gospodin Begović došao na poziciju predsjednika uprave HEP-a kao državni tajnik zadužen za energetiku. Prema tome, bio je stručan itekako za obnašati dužnost direktora s jedne strane. A s druge strane do povećanja cijene struje u Hrvatskoj će doći i iz razloga što već niz godina nije povišena cijena struje. Ulazni troškovi su se povećali s jedne strane, a s druge strane i sama stopa inflacije je takova da može i opravdava svakako cijenu i povećanje cijene struje. državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Pa zanimljivo je bilo ovo o čemu je govorio gospodin Maras. Ne mislim na holding, mislim na HEP jasno. Bit će interesantno, ha neću o holdingu. Zanimljivo će biti sutradan vidjeti koje će biti otpremnine ovim ljudima koji su u HEP-u, za koliko će kupovati struju, prodavati. Da li će se ponovo dogoditi ona situacija od prošle godine kada je kilovat sati ili kako se to već kaže kupovan za 83 eura ili dolara, a onda je preko Šibenika Aluminiju prodavana ta ista ista struja za 22 ili 23 eura. A sada ćemo morati taj normalno gubitak prebaciti kroz nove račune na sve građane Republike Hrvatske. Međutim, da se najprije vratim na ovu odluku o popisu trgovačkih društava od posebnog državnog interesa. Znači, ova odluka tiče se 66 državnih tvrtki u pretežnom ili djelomičnom vlasništvu Republike Hrvatske. Na primjer, Hrvatska država jasno sto postotni je vlasnik jednoga HEP-a sad malo prije spomenutog, a 26% ima udjela na primjer u jednoj i da sada ne analiziramo sve te podatke. Znači, što želim kazati? Od svega što je Republika Hrvatska posjedovala, imala godine 1990. u njenom portfelju ostalo je 66 tvrtki. Neke čak od tih 66 tvrtki nisu u sto postotnom vlasništvu Republike Hrvatske. Znači, ovo je jedan ostatak ostataka, ono što je Hrvatska imala 1990. godine. Tih 66 tvrtki simbolički govori i o hrvatskom privatizacijskom grijehu. Ništa jasnije, ništa decentnije ne govori o privatizacijskom grijehu koji se dogodio u ovoj zemlji od '90-te ne ovamo, od ovoga popisa trgovačkih društava od posebnog državnog, jasno, interesa. Bit ovoga zakona je sljedeća, to je ovaj famozni čl. 2. ili bolje rečeno na str. 2. ovo obrazloženje, "do navedenog roka društva neće raspolagati odlukom o raspodjeli ostvarene dobiti. Odluke o raspodjeli o ostvarenoj dobiti Ministarstvu financija pružaju podatak o očekivanom iznosu uplata u Državni proračun RH na osnovi ostvarene dobiti, a temeljem udjela države u strukturi vlasništva društva od posebnog državnog interesa. Radi se o važnim podacima, u prilog čemu govori činjenica da Državna revizija Zatim se navode sva ona društva koja sam spominjao koja su na neki način u dominantnom ili manje izraženom državnom vlasništvu. Što će država sa tim poduzećima? To ćemo uskoro vidjeti, ali ono što nije logično recimo iz ovih podataka da npr. temeljni kapital "Brodosplita" ili "Viktora Lenca" je veći od onog "Uljanika" koji za 3 mjeseca 2010. godine je imao prihod od 700 milijuna kuna, nikada više za 3 mjeseca, nekih 7 milijuna kuna dobiti, da li će tako biti i 2011. ostaje da se vidi. Ovo je zasada bilo jedno sjajno poslovanje i prošle godine i za prva 3 mjeseca ove godine. Najveći prihod ikada zabilježen ostvarili su 2009. godine, ali dokle će tome tako biti? E to ćemo, jasno, vidjeti. Ali ja sam se zapravo, između ostalog, javio da bih na neki način skrenuo pozornost da bi država trebala razriješiti situaciju u TES-u, odnosno alatnici "Uljanika". To su inače privatizirane tvrtke, ali koje su do pred par godina bile u sastavu "Uljanika" i koje na današnji dan zapošljavaju negdje oko 200 ljudi. Za jedan "Uljanik" to ne bi bio problem ako u dogledno vrijeme taj problem ne riješimo, e onda ćemo doista, pod navodnicima "zapečatiti sudbinu" i bivšoj "Uljanikovoj" alatnici i ovoj Tvornici električnih strojeva "Uljanik". E sad, ono što mene daleko više možda zanima je što znači, s druge strane, program Vlade i formulacija "izlazna "izlazna strategija za nekonkurentsku industriju uz potpore zbrinjavanja itd.", gotov citat. Ja se bojim da to zapravo kada je riječ o brodogradnji znači stečaj, da znači za likvidaciju nekoliko hrvatskih brodogradilišta. Međutim, isto tako zanimljivo je sljedeće. Kada se već otvoreno u vladinim programima govori o privatizaciji pojedinih gospodarskih sustava. Mi smo od privatizacije gospodarskih sustava 2006. ostvarili prihod od 2,67 milijardi kuna. 2007. 2,93 milijarde kuna, 2008. od 0, odnosno 680 tisuća kuna, prošle godine nije se privatiziralo ništa, plan za 2010. bio je isto tako ništa. Vidjet ćemo što znače ove nove mjere. Međutim, dok smo se lanjske godine zadužili za 20 milijardi kuna, ove godine bi se trebali zadužiti za 28 milijardi kuna, dok smo lani otplatili zajmova u iznosu od 11,14 milijardi kuna ove godine bi trebali vratiti zajmova u iznosu od najmanje 20 milijardi kuna. Znači, listajući i ovaj materijal čovjek si postavlja pitanje da li sada nakon vladinog programa ide jedna posvemašna privatizacija preostalog hrvatskog portfelja? privatizirati brodogradilišta? Vidimo da ide ta neki plan B ili kakav li već je, ide "Podravka", ide "Poštanska banka", Škegro je barem spominje. On danas ima vjerojatno u Vladi veći utjecaj i od ministara. Ide privatizacija, šta ja znam, "Liburnia hotela" iz Opatije. Spominju se hotelski kompleksi "Živogošće", "Podgora", "Medena" itd. Međutim, sve je to ništa spram eventualne privatizacije "HEP-a" ili jednoga "JANAF-a" ili jedne "Riječke luke". Jučer sam čitao da se neki Kinezi spominju za ulazak sa nekih 10 milijardi u to područje, da li eura, dolara, ne znam, nije ni bitno itd. Sve te tvrtke su na neki način od vitalnog nacionalnog interesa, ali ono što je isto tako interesantno za veliku većinu tih tvrtki iz ovoga materijala da su i oni neki socijalni bastioni. Npr., otpustiti radnika gotovo ne možete, u tim tvrtkama npr. "Hrvatskim željeznicama" sada čitam da se isplaćuju otpremnine od 180 do 200 tisuća kuna. Zato je i interes za odlazak u mirovinu sa nekih 400 narastao na preko preko 1000 u "Hrvatskim željeznicama". Raditi u tim tvrtkama može se reći da je u ovom trenutku gotovo privilegija. Jasno ne mislim da je privilegija raditi u hotelima "Živogošće", "Medeni", "Orebiću", "Jadranu" iz Crikvenice pa ni u "Brodogradilištu", ali u nekim sustavima, velikim javnim poduzećima zasigurno da. Malo je prije naš kolega, inače tajnik HDZ-a, spomenuo podatak da struja već nekoliko godina nije poskupjela. Međutim, gospodo, plin je pred 2 godine poskupio 35%, struja je 2008. poskupjela 20%, a sada ide gore za 13,7%. Ili u 2 godine struja će poskupjeti za 36%, to nije ono što je sad maloprije rekao državni tajnik da dugo nije poskupila ili što je govorila predsjednica Vlade, gospođa Kosor. Pa da je struja poskupila svake godine po 2, 3% ne bi bilo problema. Ma kako, pa struja je, pogledajte i sami u 2 zadnje godine svaki mjesec poskupljivala de facto za 3%. 20% pred 2 godine i sad 13,7%. Ovih 13,7% ide na onih 20, to je 36,7%. Ili u 2 godine znači svaki mjesec struja je, po tom izračunu, po toj logici, mojoj logici ide gore 3% mjesečno. Grijanje, toplana, uskoro bi trebali ići gore 15 do 20% itd. Ono Ono što je isto tako zanimljivo nalazi se na zadnjoj stranici ovoga materijala, a inače se navodi inače se navodi što sadrži taj državni portfelj pa se ovdje kaže citiram „obuhvaća portfelj Republike Hrvatske, Hrvatsko fonda za privatizaciju, DABA to je ova Državna agencija za sanaciju banaka, Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, HUC-a, INA-e, Hrvatskih željeznica, HEP-a itd.“. Pretpostavljam da bi, ili bolje rečeno postavljam si pitanje zar ne bi bilo mudro sav taj portfelj, svih tih tvrtki svesti na neki način pod jednu kapu. Znači, svi ti zavodi silni su državni, a oni opet drže državne pakete pojedinih državnih tvrtki i mislim da onda nije baš razumno da sa tom državnom imovinom upravlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ili HUC ili Croatia osiguranje itd., nego da bi to naprosto trebalo svesti pod jednu kapu, bilo bi racionalnije, bilo bi jednostavnije, bilo bi manje te političke trgovine kada bi se na taj način pristupilo tom problemu. Međutim, ono što je sigurno najbitnije kada govorimo o tim tvrtkama, da li postoji neki plan privatizacije. Koliko to može ostaviti ljudi u ovoj zemlji bez posla. Inače samo da spomenem, prema, danas sam čitao te podatke prošloj godine Republika Hrvatska zabilježila je ili danas imamo 100 tisuća i 200 radnika manje no što smo ih imali početkom 2009. godine. Dio je na zavodu, dio je u mirovini itd., ali danas 100 tisuća 200 manje privređuje no što ih je privređivalo početkom prošle godine i čovjek si postavlja pitanje kamo to sve vodi. Govorimo o privatizaciji, ja parafraziram Vladin program, da li će onda ova Ustavna odredba koja se kani ugraditi u Ustav o nezastarijevanju pretvorbe ticati se eventualno nepravilnosti ovih novih privatizacija ili prodaja. Ono što bi bilo isto tako pošteno da netko usporedi znači što Hrvatska država od te državne imovine ima danas, što je imala 90. godine. Tko je sve u tim privatizacijama odnosno pretvorbama sudjelovao, što su ti ljudi imali koji su sudjelovali u pretvorbi 90. što imaju danas, zašto oni imaju a raja nema, raji harač a njima nacionalno blago. Jasno da u reviziju pretvorbe, barem ja ne vjerujem, nisam toliko naivan, jasno da bih želio da se ona dogodi ali od toga znam da neće biti ništa jer da se htjelo nešto bi se moglo već do sada po tom pitanju učiniti. Točka 2. ove Odluke da ju sada ne citiram, ako ako ne budu prije izbori, vidjet će se kako će se ta poduzeća pregrmiti poslovnu 2010. godinu iako već trebamo dobiti neke podatke za 2009. bilo bi dobro da dobijemo i podatke za 2010. 2010. godinu za prvih tih 6 mjeseci ove godine. Gro tih tvrtki jasno koje su ovdje navedene brojkom od 66 bilo bi puno romantičnije da ih je barem 69 ali dobro, znači gro tih tvrtki su gospodo monopolisti to su nisu male tvrtke ali imam dojam da su se mnoge od tih tvrtki svjesno uništavale da bi se kasnije mogle kroz razne načine privatizirati, privatizirati, na primjer jedna Liburnija, itd. Sve u svemu ono što je tragično da je cijeli portfelj Hrvatske imovine, industrije, banaka, tvornica, rafinerija, iz 90. godine sveden na broj od 66 društava koje država u ovom trenutku ima u svom posjedu, u velikom dijelu, niti ne u 100%, a upravo je ta privatizacija trebala biti onaj zamašnjak Republike Hrvatske. Vidimo na što se sve to svelo. Hvala. Jedan ispravak gospodin zastupnik Arsen Bauk. prema državnim tvrtkama spomenuo izraz socijalni bastion. To je netočna tvrdnja, dakle radi se o političkim bastionima, a zbog djelovanja nekih predstavnika Vlade u nekim javnim poduzećima i njihovim odborima, ti odbori su zaslužili da se nazovu razorni a ne nadzorni, a njihova politika me podsjeća tamo na kraticu jedne stranke a glasila bi hajde da zagrabimo. **Šeks,

Gospodin zastupnik Zlatko KOračević u ime Kluba HNS-a. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odmah na početku Klub Hrvatske narodne stranke podržat će ovaj Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o popisu trgovačkih društava od posebnog državnog interesa jer jednostavno treba jasno i glasno reći da mi danas raspravljamo o Zakonu koji je čiste tehničke naravi, ispravljamo nešto što je promaklo nešto što je promaklo prije 5 mjeseci, naime, mi smo u listopadu u listopadu raspravljali o izmjenama o popisu trgovačkih društava od posebnog državnog interesa i prilikom te rasprave i usvajanja usvojena je i amandmanom predložena odluka a to je da Hrvatska vlada uputi u Sabor informaciju o poslovanju poduzeća od posebnog državnog interesa. Ali na istoj toj sjednici, čak isti dan kada se glasovalo je prihvaćen Zakon o trgovačkim društvima koji je jednostavno doveo do situacije da mi obvezu koju je prihvaćena po točki prije ne možemo izvršiti, evo prošlo je 6, 7 mjeseci da se shvati zamka i ovim izmjenama Zakona to sada rješavamo, ustvari omogućavamo da izvješće o poslovanju trgovačkih društava od posebnog državnog interesa dođe u Sabor. To je suština čitave priče. 7 mjeseci je trebalo da se shvati jedna nelogičnost, koja je ponavljam izglasana voljom većine isti dan i raspravljana na istoj sjednici, ali u svakom slučaju to treba s obzirom na iskustvo, s obzirom na saznanje, s obzirom na praksu u svakom slučaju to treba pohvaliti i to je možemo sasvim sigurno nazvati i jedan kao znak za jedan pozitivan pomak. A kada govorimo o pozitivnom pomaku

da smo još početkom 2009. godine u Hrvatski sabor uputili jednu odluku koja je raspravljena u 4. mjesecu i 3. 4. je voljom većine odbijena gdje smo uputili prijedlog zaključaka vezna na trgovačka društva od posebnog državnog interesa upravo na tom tragu, a to je da jedanput godišnje Vlada izvijesti Hrvatski sabor o poslovanju trgovačkih društava od posebnog državnog interesa s tim da smo se posebno koncentrirali na 20-ak trgovačkih društava ili javnih poduzeća, poduzeća koja u znatnoj mjeri svojim poslovanjem određuju uvjete, mogućnost, socijalni moment i na koncu konca budućnost naših građana sa svojim poslovanjem. taj naš prijedlog je voljom saborske većine odbijen. Drago mi je da je saborska većina onda istu takvu priču 7 mjeseci kasnije prihvatila. Ali evo ovim današnjim izmjenama popravljamo neusklađenost između lijeve i desne ruke, a da bi priča bila izvediva. U svakom slučaju to treba podržati. Međutim, dvije stvari koje želimo posebno jednostavno otvoriti kao raspravu. Naime, trgovačka društva od posebnog državnog interesa imamo ovim prijedlogom 66 i jasno je da u ta poduzeća od posebnog državnog interesa ulazi Hrvatske autoceste, Elektroprivreda, Hrvatske šume, da ih sada ne nabrajam. Međutim, ima tu čitav niz drugih poduzeća i do dana današnjeg nismo dobili odgovor koji je to točno sadržajno državni interes u državnim poduzećima osim što je to u vlasništvu vlasništvu države. Međutim, ima čitav niz poduzeća koji nemaju taj status od posebnog državnog interesa a u vlasništvu su Hrvatskog fonda, znači opet u vlasništvu države. Ima čitav niz. Koji kriterij? Ako je kriterij otvaranje mogućnosti da državni dužnosnici da im se omogući članstvo u nadzornom odboru, onda to treba jasno i glasno reći. I mislim da u sklopu najavljenih najavljenih mjera gospodarskog oporavka koja je u nekoliko segmenata pokrivaju ili svojim prijedlogom mjera rješavaju to područje, onda smatramo mi u Klubu HNS smatramo da i ovaj popis ovaj popis trgovačkih društava od posebnog državnog interesa trebao doživjeti izmjene. U ovom popisu ima 12-ak hotela. Da li su ti hoteli razvojna poluga hrvatskog turizma, da li su u toj funkciji? Ako da onda to treba vrlo jasno reći ili pitati zašto neki drugi niz. Ali koja je svrha da u popisu poduzeća od posebnog državnog interesa su hoteli za koje znamo za koje imamo informaciju već duži niz vremena da njihov izlazak iz krize, jer uglavnom su to hoteli koji su u ozbiljnim problemima, u poslovnim problemima, njihov izlazak iz krize upravo omogućuje da nisu na ovom popisu ili bolje rečeno da država izađe iz vlasničke strukture. Prema tome, koji su motivi da ta poduzeća konkretno govorimo o hotelskih poduzećima, da ih uvrštavamo u spisak ili u listu trgovačkih društava od posebnog državnog interesa i jednostavno blokiramo njihov izlazak iz krize? Ili ponavljam opet, da li su to možda u nekakvoj budućnosti jedna od poluga razvoja hrvatskog turizma? Evo ima čitav niz pitanja da se ne vraćam na ono što su moji prethodnici rekli, ali sasvim sigurno mislim i smatram da ih treba akceptirati po javnim poduzećima koja jesu od posebne državnog interesa. Rasprava u ovom Hrvatskom saboru je bilo izuzetno puno do sada. Nešto je najavljeno i mjerama programa oporavka hrvatskog gospodarstva. Međutim, mišljenje Vlade na našu inicijativu upravo takve naravi koja je odbijena, je bilo da se ne prihvati prijedlog zaključaka trgovačkih društvima od posebnog državnog interesa, predlaganja Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke zato jer praćenje poslovanja javnih poduzeća i trgovačkih društava od posebnog državnog interesa u nadležno Ministarstvo financija, jer poslovanje društva od posebnog državnog interesa prate i resorna ministarstva, ovisno o djelatnosti društva koja su raspoređena po nadležnim resorima. Ministarstvo financija izrađuje godišnje izvješće o poslovanju javnih poduzeća. Kako nam je poslovanje javnih poduzeća?

završio u Remetincu poznato je. Da gotovo u svim javnim poduzećima od posebno državnog interesa tu stvarno mislim na ona koja uvelike određuju naše uvjete svakodnevnog standarda, da je USKOK u svim tim javnim poduzećima, poznato je. Prema tome, postavlja se pitanje, na koji način je Ministarstvo financija pratilo poslovanje javnih poduzeća trgovačkih društava od posebnog državnog interesa? Na koji način do sada? I da li će se nešto i ovom odlukom promijeniti. Teško je reći. Prema tome, svi smo svjesni vrlo dobro da politika mora imati utjecaj u određena trgovačka društva to je svima jasno, da politika mora imati svoje predstavnike u određenim trgovačkim društvima ne populistički, nego na bazi struke zbog odgovornosti po prirodi stvari to je svima jasno. svima jasno. Ali ključno je da li smo spremni taj posao raditi i voditi transparentno čuvajući, čuvajući opći interes, novce poreznih obveznika, voditi o svakodnevnici naših građana ili nisu. Mislim da je to ključno. Da li će naredna izvješća to nama reći teško je za očekivati. Teško je za očekivati i ja mogu, ja mogu već danas kuvertirati opkladu da sigurno neće već ovo prvo izvješće. Jedno od budućih sigurno hoće. budućih sigurno hoće. A prva kontrolna točka nam je vrlo blizu, izuzetno blizu početak šestog mjeseca. Najavom ili jedna od ključnih mjera koju pozdravljamo svi ili gotovo svi, onaj tko ne pozdravlja tu mjeru taj ne razumije osnovne stvari, vladinu mjeru, govorim o vladinim mjerama koje su predviđene programom oporavka hrvatskog gospodarstva, a to je plaćanje svih dospjelih a ne plaćenih obveza javnih poduzeća. Najava je 1.6. Prema tome, početkom šestog mjeseca svi mi imamo priliku i mogućnost da na toj kontrolnoj točki provjerimo ozbiljnost ili bolje rečeno da provjerimo sposobnost onih koji će provoditi najavljene mjere gospodarskog oporavka hrvatskog gospodarstva kojega definitivno u svim onim ključnim stvarima svi podržavaju i misle da tu konsenzus uopće nije upitan. Ali recimo na primjeru naše inicijative Hrvatske narodne stranke da o tim javnim poduzećima se progovori u Hrvatskom saboru pa je odbijeno, pa za 6 mjeseci prihvaćeno. Mislim da je to jedna praksa koja nije dobra, koja je definitivno štetna, ali sasvim sigurno jedna u nizu koja svima nama u oporbi daje razlog za sumnjom da li ono što je najavljeno da li će i biti i provedeno. Prema tome, vezano na ovaj prijedlog zakona klub Hrvatske narodne stranke ponovit ću još jednom

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržava Prijedlog odluke o izmjeni odluke o popisu trgovačkih društava od posebnog državnog interesa. Naime, radi se samo o prolongaciji roka kojeg je Vlada propisala da se sa 30. kolovozom treba dostaviti sva izvješća o poslovanju trgovačkih društava što je iz objektivnih razloga nemoguće i sad se ovom izmjenom pomiče taj rok za mjesec dana. Čuli smo ovdje mnoge kritike na račun upravljanja i rada trgovačkim društvima i da Vlada nije ništa učinila na tom polju. Međutim, mora se kazati da je ova Vlada zapravo napravila iskorak u tom dijelu. Po prvi put ova Vlada je prošle godine počela smanjivati broj članova nadzornog odbora. Smanjila je broj trgovačkih društava od posebnog državnog interesa sa 210 na 66. Smanjila je naknade članovima nadzornog odbora, smanjila je plaće i menagerima, a i obvezala se da će dostavljati po prvi put u povijesti Hrvatske države izvješća o poslovanju ovom Saboru ovdje što je doista iskorak u odnosu na dosadašnju politiku, u odnosu na trgovačka društva u većinskom, odnosno Ne možemo nikako biti zadovoljni poslovanjem tih trgovačkih društava u ovih 20 godina. Ali isto tako vidljiv je iskorak, odnosno rezultat već ovih mjera koje sam govorio a to je da je u prva tri mjeseca ove godine samo u 11 društava povećana dobit čak za 105%. Smanjene su obveze dobavljačima za 33%. To je sve rezultat ovih mjera koje sam govorio. Ali da ima prostora za napredak ima. Međutim, taj napredak se neće ostvariti ako odstranimo politiku iz nadzornih odbora kao što reče kolega Maras ovdje. Naime, politika ne znači i nestručnost. Zar je jedan odvjetnik prestao biti odvjetnik ako je političar? Zar je on izgubio znanje iz prava ako je političar? Zar je liječnik ne pozna ulaskom u politiku gubi znanje i školovanje medicinsko? Zar jedan profesor ekonomije prestaje biti ekonomist zato što je političar? Dakle, nikako politiku iz trgovačkih društava od posebnog državnog interesa, ali struku da. Zar ćemo prepustiti ta društva onima koji su za 20 dana pohađanja nekakvog tečaja tobože osposobljeni za rad u nadzornim odborima? Pa to je izrugivanje školovanju. To se ne smije nikako dogoditi. Ali za iskorak u upravljanju ima posebno u način upravljanja trgovačkim društvima. Da bi se upravljalo trgovačkim društvima treba doista znati, ali imati i iskustva. Treba znati i mikroekonomiju i makroekonomiju, treba poznavati pravno okružje, društveno, političko okružje, treba poznavati proces planiranja, proces organiziranja, proces vođenja ljudskog potencijala, kontrole funkcije, načina odlučivanja, procesa odlučivanja, donošenja odluka i da ne nabrajam što sve treba još znati, a uz to treba imati i iskustvo. Zato je potrebno više pozornosti posvećivati kompetentnosti onih koji upravljaju trgovačkim društvima. Bilo je slučajeva da ih se promiče do razine njihove nekompetentnosti, a u tom slučaju je onda više grešaka, češće su greške, a i posljedice su sve veće. Treba naglasiti da vrlo često menadžeri griješe, je njihovo zajedničko da griješe jer se ne snalaze u korištenju moći koju im pruža ta funkcija menadžera. Zajedničko im je i to da ne znaju dovoljno o upravljanju, ali isto tako treba znati da struktura pogrešaka nije ista kod starijih menadžera i kod mlađih. Stariji menadžeri više poznaju poslovne procese i to je vrlo bitno jer upravljaju i imovinom i procesima i ljudskim potencijalom, ali oni zbog svog mentaliteta izgrađenog u bivšem socijalističkom sustavu zbog svojih navika stečenih kasne uvijek s odlukama i loše su organizirani, ali poznaju bolje poslovne procese. Oni i intuitivno odlučuju, a danas u uvjetima tržišnog gospodarstva odzvonilo je intuitivnom odlučivanju. A kako rade mladi? Kako upravljaju da misle da sve znaju. Žele pokazati svima svoju moć, žele svima pokazati da su glavni. Žele sve promijeniti i svima pokazati da ništa nije valjalo ono prije njih, a ništa od toga nije točno. Preuzimaju ovlasti koje im nudi funkcija, a ne preuzimaju odgovornost. Izlažu se prevelikim rizicima, a ne vole odgovornost. Obolijevaju od modernih menadžerskih bolesti, od bahatosti i oholosti, a motiv njihov postaje najčešće novac i karijera. A sve to onda utječe na smanjenje učinkovitog upravljanja. Ne govorim ovo da bih ja sad naše menadžere prikazivao u lošijem svjetlu od inozemnih, naprotiv naši su bolji samo je stvar selekcije i kriterija pri odabiru. A i sustav obrazovanja za menadžere nije nam odgovarajući. Nedostaju odgovarajući programi, a i struktura profesora na sveučilištima nije baš poželjna. A naprotiv u nedostatku programa odgovarajućih čak i znaju učiti da trebaju biti spremni preuzeti sve, da su spremni preuzeti svaku odgovornost, a što nije točno. Međutim, ima i opravdanih okolnosti za neučinkovito upravljanje, a to je ambijent koji se u posljednjim vremenima stvara. Ambijent jedan gdje unaprijed osuđujemo svakog menadžera da je sklon nezakonitim radnjama i onda sve ovo što se događa oko nas utječe na to da se čak u posljednje vrijeme ne donose odluke. Pojedinci su u strahu, zbog onoga što se dogodilo drugima, a i zbog objektivnih okolnosti jer danas je svatko u stanju podnijeti kaznenu prijavu protiv svakoga i unaprijed ga osuditi. Anonimne kaznene prijave su preplavile brojne menadžere. U takvim okolnostima kad netko i neopravdano,neosnovano, neutemeljeno optužuje menadžere oni utječu na njihovu učinkovitost, utječe na učinkovitost cijelih poduzeća i utječe na kreativnost, a to nije dobro. A zamislite upravljati sa 53,6 milijardi kuna vrijednom imovinom. Pa to je jedna odgovornost. I moramo tu učiniti jedan iskorak. Odabirom pravih, objektivnih, dobrih i stručnih, profesionalnih sigurno se mogu polučiti dobri rezultati. Kao što se vide u nekim poduzećima bolji rezultati nego što su bili. Ali isto tako treba zabrinjavati povećani gubitak u prva 3 mj. u u "Hrvatskim poštama" ili u "Croatia airlinesu". Ali je za pohvaliti smanjenje gubitaka u drugim poduzećima ili čak ostvarenje dobiti u pojedinima. Ne trebaju biti zabrinuti oni koji znaju i ispravno djeluju zbog onoga što se protiv njih podnose kaznene anonimne prijave jer često su one posljedica onih koji ne vole raditi, posljedica onih koji ne vole ni pravednost, ni profesionalnost, ali možda i zbog toga što su pojedine interesne skupine zbog određenih poslovnih poteza uskraćeni su im interesi pa onda pokušavaju diskreditirati koji radi ispravno i za dobrobit društva i za dobrobit naše države. Takvi moraju ustrajati i ne smiju biti obeshrabreni takvim potezima. Oni moraju razlučiti dobro od zla i činiti dobro bez obzira što o sebi moraju slušati loše. A o onima koji su se spotaknuli trebaju znati da su se oni spotaknuli isključivo zbog njihove bahatosti. A da oni koji profesionalno odgovaraju svojoj zadaći da je pred njima i budućnost dobra. Ova Vlada je napravila, kažem iskorak u odnosu prema trgovačkim društvima, pozitivan. Ali tu je toliki napredak moguć da doista treba i ubuduće na tome raditi. Ako razumije./… Središnja američka banka ima 7 članova nadzornog odbora onda nema nikakve potrebe da i u jednom nadzornom odboru u Hrvatskoj sjedi više od tog broja. Klub HDZ-a podržava maksimalno ovu odluku i podržavati će sve buduće odluke buduće odluke koje će biti usmjerene ka uspješnijem i učinkovitijem upravljanju državnih poduzeća. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je, reklo bi se, jedan tehnički prijedlog o produžetku roka za podnošenje Izvješća o stanju u trgovačkim društvima od posebnog državnog interesa, dakle kraj kolovoza 2010. godine mijenja se i to postaje kraj rujna 2010. godine. Jasno je i da po Poslovniku Sabora RH stanka u zasjedanju Sabora je od 15. 15. srpnja do 15. rujna pa prema tome je nekako to i usklađeno, dakle Izvješće o stanju u trgovačkim društvima od posebnog državnog interesa sa radom Hrvatskog sabora. Dakle, jedno tehničko pitanje smo evo već po klubovima u dosadašnjim raspravama prenijeli u jednu zanimljivu tematiku koja je bila na dnevnom redu u listopadu 2009. godine kada je popis trgovačkih društava, da kažem tvrtki ili firmi, kako god hoćemo, bio na dnevnom redu sjednice Hrvatskoga sabora. Kada se govori o ovim mjerama koje je Vlada donijela u svezi trgovačkih društava koje su u većinskom ili ili djelomično vlasništvu Republike Hrvatske, bilo Hrvatskog fonda za privatizaciju, bilo Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,zatim Hrvatske banke za obnovu i razvoj i ostalih onda se ne može ne zamijetiti da je taj broj sveden sa 210 na evo Ne bih htio reći spala knjiga na dva slova, nego eto na 66, a od tih 66 trgovačkih društava na području Slavonije i Baranje na tom popisu ima 7. Kada se Kada se gleda temeljni kapital ovih društava onda vidimo da je to udio trgovačkih društava od od posebnog državnog interesa na području Slavonije i Baranje još manji negoli je brojčani iznos dakle 66 prema 7. Dakle da nabrojim, radi se o Borovu, radi se o Vupiku, Luci Vukovar, na području Vukovarsko-srijemske županije. Na području Osječko-baranjske županije to je IPK Osijek i lječilište Bizovac, zatim Đuro Đaković holding u Slavonskom brodu i lječilište u Lipiku u Požeško-slavonskoj županiji. Kamo sreće da je na ovom popisu jedna kao što je na primjer Vupik ili IPK Osijek dakle trgovačka društva koja su značajna u poljoprivredi Republike Hrvatske, da je još nekada vrlo uspješno poduzeće vrlo uspješna tvrtka kao što je bilo Jasinje u Slavonskom brodu na žalost njega više nema to je ova 20-godišnja politika i ono što se događalo u kriminalnoj privatizacija i pretvorbi dovelo dovelo do toga da jedne tako uspješne tvrtke kao što je bilo Jasinje u Slavonskom brodu, jednostavno nestane, da se briše iz gospodarskih subjekata Republike Hrvatske. hotelskim kompleksima i hotelima koji su također tvrtke od posebnog državnog interesa, pa je onda iz Kluba HNS-a HNS-a došao nekakav prijedlog je li bolje to privatizirati nego da ostanu dalje udjeli Hrvatske države u u tim hotelskim kućama, ali svjesni smo i svjedoci smo da imamo vrlo ružne i tužne primjere poput Sunčanoga Hvara i još nekih gdje je to učinjeno i da je danas problematika višestruka, i da i Hvar i zaposlenike Sunčanog Hvara pa i građane Republike Hrvatske zaista boli glava od onih problema koji su se dogodili u svezi toga. Govorilo se i o plaćama menadžera koji su zaista kada bismo a nemamo te podatke, a volio bih imati i u ovim poduzećima u ovih 66 ali i onima koji nisu na ovom popisu vidjeti koliko to plaća ima koje su zaista u odnosu na plaće u Republici Hrvatskoj bilo prosječne, bilo minimalne, ja znam da je odgovornost vjerojatno velika, ali mislim da veliki broj koji ne dijele jednaku odgovornost imaju vrlo visoke plaće i u ovim tvrtkama ali i onima koje nisu na ovome spisku, popisu. Dobio sam podatak da u jednoj našoj poluprivatiziranoj firmi više od 200 menadžera ima plaću veću od 40 tisuća kuna, neću namjerno govoriti ime te firme. E sada gospodin Marić je rekao da mjesta za napredak ima, i naveo je primjere 11 trgovačkih društava koje su napravile pomak u smislu pozitivnog poslovanja već u ovoj godini, a zahvaljujući mjerama Vlade, drugačijem odnosu, smanjenju broja članova nadzornog odbora itd. Bilo ih je gospodine Mariću i prije, mjesta je bilo i prije za dobro poslovanje. Ne samo 2010. godine ili prva tri mjeseca 2010. 20 godina su te tvrtke dakle Hrvatskom portfelju Hrvatske države, ili Hrvatskog fonda za privatizaciju, znači tek ove godine, zbog čega prije nije bilo pomaka. Kako to da sada zabilježimo neke pomake, iako u Hrvatskoj pošti i kako ste rekli u Croatia airlinesu bilježimo gubitke u tom dijelu. Podravka. Podravka sa dakle jedan klasičan ili tipičan primjer kako se svi kunu da nitko ništa nije znao, a Hrvatska ima država, ima svoj udio u Podravci. Znamo tko su sudionici, i tko je procesuiran tko je u procesu nije još procesuiran, tko je u procesu ovih radnji koje su se dogodile u Podravci. A mislite li ili mislimo li mi, da je potpredsjednik Vlade bivši potpredsjednik Vlade, da je predsjednik Vlade, i drugi potpredsjednik Vlade koji su bili, dakle govorim izravno o gospodinu Sanaderu, i današnjoj predsjednici Vlade nisu ama baš ništa znali što se događa u Podravci, iako je podravka ima dobar udio Hrvatske države u toj firmi. Ništa se nije znalo, ništa ja nisam znao, ma molim vas lijepo. Znamo gdje će se postaviti ravnatelj bolnice ili doma zdravlja u bilo kojoj općini u Republici Hrvatskoj ali nismo znali ništa o Podravci. Zna se točan sastav nadzornih odbora u bolnicama poimenično, svaki predsjednik Vlade točno zna ili njegov ministar zadužen za zdravstvo točno zna tko će mu biti ravnatelj bolnice. Kompetentnost o kojoj je govorio gospodin Marić i s kojom se ja slažem bi trebalo biti glavno mjerilo postavljanja ljudi i u nadzorne odbore ali i upravu svih tvrtki i poduzeća koja su ovdje navedena i ne samo njih nego i ostalih. Kompetentnost ne znači da svi političari nisu kompetentni kao što je sugerirano sa ove lijeve strane. Kompetentnost proizlazi iz stručnosti iz dokazanog poštenja i dokazane stručnosti, a ne iz političke pripadnosti ili ne znam ni ja čega i političkog djelovanja, pa i poštenje proizlazi iz političkog djelovanja. Ali jasno da u ovoj državi ima ljudi koji su po nekakvoj lokaciji ili po svom mjestu političari, a mogu biti stručni za za mjesta u nadzornim odborima i upravnim vijećima. Međutim, sama procedura sam način na koji se neki postavljaju slučajevi, potpuno dezavuiraju ovakvu željenu praksu. Naveo gospodin Maras ovakve slučajeve i zaista nema mjesta ovakvim stvarima ako hoćemo ići naprijed. I ne samo da napreduje onih 11 poduzeća o kojima je govorio gospodin Marić nego i svi ostali. Malo je to 11 poduzeća od 66. Tečaj za nadzorne odbore, pa molim vas lijepo. Pa jedan dobro obaviješteni profesor na fakultetu se sjeti napraviti tečaj za članove nadzornih odbora i naplaćuje 18 tisuća kuna petodnevni tečaj za člana nadzornog odbora. 30 dobivenih certifikata za zlatovezom jel, zlatnom prašinom posvećenom. Pa gledajte ljudi u Slavonskom Brodu je takav tečaj je proveden za 30 polaznika puta 18 tisuća kuna, otišlo je 540 tisuća kuna ili pola milijuna kuna za tečajce za tečajce koji su prošli taj tečaj. Mislite li da su oni pametniji sada? Mislite da oni znaju upravljati firmama za koje uopće nisu kvalificirani, koji uopće nisu iz te struke i nisu iz struke koja je bliska poslu ili djelatnosti koja ta tvrtka obavlja. Neću navoditi imena, ali ima ih ovdje među nama, ima među saborskim zastupnicima. Kompetentnost, to je samo željena formulacija gospodine Mariću i ja bih jako volio i suglasan sam s vama da se to tako provede i da to tako ide. Nažalost evo svjedoci smo da i od same Vlade i od premijerke koja je postavila kako je rekao gospodin Maras svoju glasnogovornicu u nadzorni odbor FINA-e to baš i ne ide tako. Kažu riba od glave smrti ne od repa. Bahatost, oholost novac i karijera osobina nekih menadžera u našem društvu. Što je doprinijelo tome? Zar mi ne možemo imati drugačije menadžere? Jesmo li mi u ovom da se ne bi naljutio državni tajnik, da kažem preddužničkom ropstvu zapravo postali moralni robovi zapada i onih koji nam tako rado daju kredite odlazeći u New York ili bilo gdje drugdje, pa se onda ponašamo po tim regulama i ugledamo u njihov način života, što ne ide trenutno ne ide u Republici Hrvatskoj. Jasno da su nadzorni odbori i uprave u ovim firmama točno raspodjela moći, stranačke moći i utjecaja. iz tog načina poimanja članova nadzornog odbora i njihove funkcije proizlazi i nepotizam i klijentelizam koji je na djelu u Republici Hrvatskoj. Dok to ne riješim ne znam hoćemo li baš naprijed. To je netko nazvao rodjačkom politikom, ali ovaj naziv koji je tako možda sakriven u ove dvije strane riječi nepotizam, klijentelizam sve je više nego jasno. Uostalom krajem rujna imat ćemo priliku gospodine državni tajniče da vidimo te rezultate i rezultata koje je revidirala Državna revizija. Ovo ne bih volio ovaj glagol revidirala bude u nekakvoj negativnoj konotaciji. Jer revidirati znati štošta. I prema ispravnom i prema urednom poslovanju i obračunu ali prema izvješću koje može biti revidirano u smislu sakrivanja nečega. U svakom slučaju prihvatit ćemo ovaj prijedlog. Hvala lijepo. Hvala. Jedan ispravak gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Grubišiću radije bih replicirao s vama ali moram vam ispraviti jedan navod. Kazali ste da se imenovanje menadžera se radi u dogovoru stranaka i koalicijskih partnera. To nije baš točno, zato što ima vjerodostojan podatak o nekoliko menadžera koji su preživjeli i promjenu vlasti, samo nekoliko. I to baš onih koji loše posluju. Hvala lijepo. U 12,52 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta po ovoj temi. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Promjena ove odluke u sebi sadrži samo jednu činjenicu da se produžuje rok u kojemu Vlada pred Sabor mora doći sa izvješćem o poslovanju poduzeća od općeg posebnog državnog interesa. Taj popis ujedno ne označava samo popis trgovačkih društava od posebnog državnog interesa nego je to i popis nadzornih odbora ili tijela u koje mogu biti imenovani državni dužnosnici ili oni koji po koalicijskom vladajućem sporazumu imaju pravo na nekakvu klijentelu. Međutim, pomak i to se sa kolegom Marićem iz HDZ-a slažem jest učinjen u samoj činjenici da će izvješće o poslovanju tih trgovačkih društava završiti i u Saboru a ne samo u Vladi. I to pozdravljamo. Međutim, ja ću sa dva dokumenta koja su proizvedena u Vladi Republike Hrvatske a oba su iz ove godine, ne ranijih godina, pokušati ilustrirati koliki je značaj dolazak takvog izvješća pred Sabor može imati u sebi, odnosno kako se ta izvješća rade, a ja bih rekao čak i falsicifiraju. Prvi primjer su Hrvatske šume. Naime, u nalazu Državne revizije kod Šumarske savjetodavne službe našao sam tvrdnju da je u 2007. od 89 milijuna kuna ubranih s naslova doprinosa za opću korisnost funkcije šuma namjenski utrošeno samo 6,8%. Dok je preostali dio novaca utrošen nenamjenski. To piše u izvješću Državne revizije. Gledajući Zakon o šumama ustanovio sam da Hrvatske šume svake godine Vladi Republike Hrvatske moraju dostaviti izvješće o ubranom doprinosu i načinu njegovog korištenja. I zbog toga sam resornom ministru poslao pisano zastupničko pitanje i on mi je odgovorio 12. veljače ove godine na način da mi je proslijedio odgovor kojega je on dobio od Uprave Hrvatskih šuma. Dakle, nije napisao on odgovor, nego mi je proslijedio odgovor, dakle ministar Pankretić kao odgovor na zastupničko pitanje proslijedio mi je odgovor Uprave Hrvatskih šuma koju je potpisao Darko Vukelić u kojemu piše: "Državni tajniče" citiram: "Hrvatske šume dostavljaju godišnja financijska izvješća Vladi Republike Hrvatske putem resornog ministarstva, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva." I druga rečenica "Hrvatske šume do sada nisu dobile povratnu informaciju o tome je li ovaj materijal bio predmet rasprave na nekoj od sjednici Vlade Republike Hrvatske." Ja sam pregledao dnevni red sjednica Vlade unazad dvije godine i na ni jednoj sjednici Vlade nije bila točka Izvješće Hrvatskih šuma o utrošku sredstava koja se ubiru po stopi od 0,07%. Zatražio sam to izvješće iz Hrvatskih šuma i dobio za 2007. i osmu u kojem je doista vidljivo da u 2007. se potvrđuje nalaz Državne revizije o samo 6,9% namjenskog korištenja. Ali ono što je još katastrofalnije. I za 2008. iz izvješća je vidljivo da umjesto oko 105 milijuna koje je trebalo utrošeno po Zakonu o šumama je bilo utrošeno samo 32 milijuna. I to dobijam kao odgovor na zastupničko pitanje bez ikakvog komentara i potpisa ministra i činjenice da ovo izvješće Hrvatskih šuma nije bilo razmatrano ni na jednoj sjednici Vlade Republike Hrvatske. A šume tvrde da su ga proslijedile putem resornog ministarstva. I završavam činjenicom da plan za 2009. je također sastavljen mimo zakona. Da je Vlada barem jednu godinu razmatrala ovo izvješće Hrvatskih šuma prije Državne revizije bi ustanovili da se 80 milijuna kuna troši mimo zakona. I možda prije ne krize predložila ono što sad Vlada predlaže, da se taj doprinos ili smanji ili ukine, jer ga očito ne treba, jer ga Hrvatske šume troše mimo zakona za neke druge funkcije. To je prvi dokaz. To je javno poduzeće. Drugo. Da li ova poduzeća s popisa služe za financiranje humanitarnih akcija, sporta, tehničke kulture, kulture ili znanosti? Nema novaca. Treba reducirati socijalna prava. Postavio sam zastupničko pitanje i odgovor dobio 4. ožujka ove godine, ne prošle, ove godine iz kojeg je vidljivo da poduzeća s ovog popisa, a uzeo sam samo ona u kojem država ima vlasništvo više od 50% u prošloj godini za tobože humanitarne svrhe su podijelila i raspodijelila 11 milijuna i 136000, a za šport, tehničku kulturu, kulturu i znanost nevjerojatnih 80 milijuna i 642000. Kad to zbrojite to je oko 94 milijuna kuna novaca koje je trebalo završiti u državnom proračunu. Ali nije to sve! Croatia osiguranje je za šport i tehničku kulturu u prošloj godini izdvojila zamislite 43 milijuna 452000 po izvješću bivše uprave. razumije./... informaciju da je to lažan podatak, a odgovor na zastupničko pitanje potpisala je premijerka Kosor. Da je zapravo više od 80 milijuna izdvojeno za šport i da je bivša uprava lažirala podatke kad je davala podatke na zahtjev premijerke. Hrvatska elektroprivreda bila je toliko velikodušna da je u prošloj godini izdvojila čak 23 milijuna kuna za šport. Hrvatske šume 2 i pol milijuna. Ako ovih 94 milijuna kuna je trebalo završiti u državnom proračunu, a ne da ove tvrtke glume dobročinitelje, sponzoruše za različite namjene uz podsjećanje da u nadzornim odborima tih tvrtki su dužnosnici i to državni dužnosnici. Postavlja se pitanje kakva su to izvješća dolazila pred Vladu, pa čak i pred nadzorne odbore ako je moguće, da na zahtjev predsjednice Vlade iz tih poduzeća dolaze netočni podaci. Ako Hrvatske šume šalju putem resornog ministra ili ministarstva izvješće u protuzakonitom korištenju sredstava i tri godine nitko na to ne reagira što će vrijediti izvješće u Saboru u rujnu za prošlu godinu? Da ponovno konstatiramo nezakonsko trošenje, neodgovornost, neposlušnost, a ja bih se usudio reći da ovih 94 milijuna sponzorstva za različite namjene je najčešće išlo kao što sam imao prilike čuti kad se razgovara ili pregovara o donaciji pitanje predsjednika jedne uprave, ako ja vama dam donaciju kakve koristi ja od toga imam? To pitanje kakvu korist ja od toga imam je otprilike značilo da očekuje barem 10% da mu se vrati, ali ne tvrtki, nego njemu osobno. 94 milijuna su ova poduzeća odglumila dobrotvore, sponzorstva i te podatke dostavili u Vladu. Ja sam očekivao kada u Vladi vidite te brojke, a među njima je veliki broj gubitaša, gubitaša koji od države traže pomoć, hotelske kuće, tvrtke, da ćete barem predložiti ili Vlada donijeti uredbu tvrtkama u pretežito državnom vlasništvu s popisa od društvenog interesa zabranjuje se doniranje sredstava za sport, kulturu, tehničku kulturu i u humanitarne svrhe, jer to nije njihov posao. To je eventualno posao države, a višak sredstava kojega su na taj način do sad frčkali pripada državnom proračunu. Za takvu uredbu još nije kasno. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Pa kolega Lesar rekli ste kakve će koristi biti od toga da izvješća se rade do kraja rujna, a ne do kraja kolovoza jer to je jedina stvar koja se mijenja u ovome popisu? bitno kakva korist će biti od toga, ali mislim da bi puno bitnije bilo, jer vjerojatno neće nikakva posebna korist biti jer će se stvari dešavati kao što se dešavaju bilo to izvješće u u kolovozu ili rujnu, međutim ono što se dešava u ovom momentu, a to je da ta državna poduzeća, odnosno poduzeća koja su pod direktnim utjecajem države stvaraju jedan enormno veliki dug koji ide prema stvaranju velike nelikvidnosti jer upravo tvrtke koje koje neplaćanjem državnih poduzeća dolaze u tešku situaciju dolaze do toga da postaju nelikvidna, da poduzeća kojima nisu državne tvrtke isplatile određene poslove koje su za njih radili postaju insolventna poduzeća. Znači, dolaze u situaciju provođenja jedne i stvaranja jedne nelikvidnosti iz koje nelikvidnosti proizlazi normalno i gubitak radnih mjesta ili da ljudi koji rade u tim poduzećima ne dobivaju plaće. Prema tome mislim da je puno bitnije od ovoga da li će to biti kolovoz ili rujan da mi budemo u tijeku događanja i sprečavanja određenih problema koji nastaju zbog toga što ta državna državna poduzeća ne izvršavaju obveze koje bi trebale. Hvala lijepa. **Šeks, Bodakoš ja se sad zapravo pitam da li bi pred Sabor trebalo dolaziti Izvješće o poslovanju tih državnih poduzeća ili Izvješće o radu nadzornih odbora? Ja želim vjerovati da se u jednoj toj tvrtki ništa ne može desiti, a da nadzorni odbor za to ne zna. Ne bi li dobili kvalitetnije podatke da dobivamo izvješće nadzornih odbora? I ipak je tema rasprave ovlasti i nadležnosti nadzornih odbora. Jer ako ovakve stvari se mogu dešavati da se daju netočni podaci na zahtjev predsjednice Vlade, da izvješća koja po zakonu moraju biti na sjednici Vlade, resorni ministar ne da na sjednicu Vlade, kao što je kod "Hrvatskih šuma" bio slučaj onda bi meni daleko više značilo izvješće tih ljudi koji u ime države nadziru rad uprava u trgovačkim društvima. Uvaženi potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Pa evo, ova odluka praktički čim je došla u Sabor na prihvaćanje već doživljava izmjene, odnosno pomiče se rok za podastiranje izvješća ovom Saboru o poslovanju trgovačkih društava od posebnog državnog interesa. Mi smo i tada upozorili na brojne probleme koji postoje u trgovačkim društvima i to ne samo tada nego obuhvatnom i sveobuhvatnom našom interpelacijom iz koje je Vlada, vladajuća većina, kako god, odbila bitne zaključke. Bitni zaključci koji su odbijeni su nepodastiranje planova poslovanja u tim tvrtkama, državnim tvrtkama, za sljedeće 3 godine, a što je elementaran i nužan preduvjet za svako buduće funkcioniranje iole ozbiljne tvrtke. Također, ono što je isto tako odbijeno, to je naš prijedlog bio, da se napravi analiza rada nadzornih odbora. I postavlja se pitanje kako mi možemo vjerovati da su namjere da se stvarno nešto napravi u državnoj upravi, tj. u državnim poduzećima iskrene i da su realne. Jednostavno ne možemo, pogotovo nakon toga što je kada je premijerka donijela odluku i izrazila želju da na sjednici Vlade da u nadzornim odborima tvrtki sjede stručni ljudi, tjedan dana nakon toga upravo je prekršila istu tu odluku i u nadzorni odbor imenovala ljude po političkoj liniji. I to je ono što stvara nepovjerenje ne samo kod nas oporbe jer mi smo na to navikli, nego nepovjerenje u sustav i nepovjerenje kod građana. Kako se može dogoditi i u kojoj zemlji da jedan predsjednik nadzornog odbora koji je brinuo i kontrolirao poslovanje HEP-a, tvrtke u državnom vlasništvu, jedne od ključnih poduzeća u vlasništvu RH, postane postane nakon što je kontrolirao poslovanje i nakon što je uprava smijenjena postane upravo predsjednik uprave? Pa to je ono na što želimo upozoriti, da se ne može na taj način upravljati državnim poduzećima koja iz državnog proračuna dobivaju dotacije od 2,9 milijardi kuna godišnje i koja su prošloj godini u odnosu na pretprošlu ostvarila za 2 milijarde kuna slabiji poslovni rezultat. 2 milijarde kuna nije malo, 2 milijarde kuna je jedan Pelješki most koji nažalost nije napravljen. Poanta priče svega na što stavljamo naglasak je da kod upravljanja trgovačkim društvima nema strategije i zato i ne čudi da ste odbili naš plan da se Saboru podastre izvješće o poslovanju svake od državnih tvrtki za period od naredne 3 godine. I kad nema strategije onda nije ni čudo da raste nelikvidnost u sustavu, a podsjetit ću vas da prema nekim podacima 5 najvećih tvrtki, to su HEP, to su HEP, HAC, Hrvatske ceste, Hrvatske željeznice i INA imaju preko 11 milijardi kuna nepodmirenih obveza. Time su sva državna poduzeća, ovdje ne govorim o centralnoj državi i budžetu RH, stavljena u položaj da duguju skoro pola ukupnog iznosa dugovanja. I onda ne možemo pričati da je za unutarnju nelikvidnost kriv poslovni nemoral, odnosno nereguliranost. Upravo je kriv nered u državnim poduzećima i ona su postala tj. jesu glavni generator, jedan od glavnih generatora nelikvidnosti. Kada smo mi predlagali mjere prije godinu i pol dana kroz sve prijedloge zakona od kojih mnogi nisu ni došli na dnevni red, velik dio njih je odbijen. U isto vrijeme je to radio i SAD, u isto vrijeme je to radila i Europska komisija, tada se kriza u ovom Domu Domu od strane vladajućih negirala. I onda ne čudi da je upravo ova prva konkretna mjera, a to je jamstveni fond doživio potpuni debakl. Iz tog fonda praktički oslobađanjem rezerve likvidnosti od HNB-a od otprilike skoro 4 milijarde kuna se gospodarstvo nije izvuklo ništa i to je osnovni problem, zašto, zato jer je to trebalo napraviti prije godinu i pol dana. To je trebalo napraviti prekjučer, ni jučer, a pogotovo ne danas, ne sutra. I to je razlog zbog čega je 120 tisuća ljudi ostalo bez posla, ljudi koji su na neki način zbog nemara, zbog neadekvatne reakcije žrtvovani. 120 tisuća ljudi koje su ostale bez posla, njihove obitelji koje si ne mogu priuštiti ni približno one iste stvari koje su si mogli priuštiti i Hrvatska u jednoj dubokoj strukturnoj krizi bez izlaska i izlaska i percepcije izlaska skorog iz krize. Kada pričamo o tome onda se treba osvrnuti na ukupan prihod od 70 milijardi kuna koja generiraju državna poduzeća. To je ogroman novac, to je više od pola državnog proračuna i kada se zapravo sve zbroji država, tj. Politika upravlja sa preko 70% toga u ovoj zemlji. I stoga je iznimno važno i kako se ti novci troše, to stalno ponavljamo, iznimno je važno tko sjedi u upravama i da se uprave trebaju imenovati na temelju javnog natječaja. Iznimno je važno da u nadzornim odborima sjede stručni i kompetentni ljudi, a ne ljudi postavljeni po političkoj liniji jer to je način za političku korupciju i to je način kako se stvari ne rješavaju. 70 milijardi kuna u tim poduzećima, njima se mogu pribrojiti poduzeća ispod kojih je udio vlasništvo države ispod 25% i nedavno je predstavljen program Vladinih mjera za spas gospodarstva, koji dolazi nakon 11 mjeseci, 10 mjeseci nakon što je premijerka Kosor preuzela predsjedavanje Vladom, opet jako dug period i opet jako kasno, i opet na žalost samo na slide show a ne na konkretne prijedloge koji dolaze u ovaj Sabor. Od tih mjera niti jedna mjera nije usmjerena na stvaranje nove vrijednosti nego na poreznu nego na poreznu redistribuciju, na određene uštede ali nama fali mjera usmjerena na stvaranje nove vrijednosti. Jer ako Hrvatsko gospodarstvo ne naraste mi nećemo imati što oporezivati. Jedemo sami svoje tkivo i to je ono što brine, s tim da ove mjere koje su usmjerene na poreznu redistribuciju trebalo napraviti prekjučer, čak ni ne jučer, a pogotovo ne danas ili sutra. Stoga imamo razloga za zabrinutost, nemamo razloga niti za euforiju nit za optimizam kada su te mjere u pitanju, a pogotovo nemamo razloga za euforiju i optimizam kada je u pitanju prodaja državnih udjela u poduzećima kojima je taj državni udio manji od 25%. Kada vi prodajete sa jednom takvom mjerom državni udio u poduzećima onda morate znati u što ćete usmjeriti taj novac, morate imati konkretan plan u što se usmjerava novac od prodaje državnog udjela u tom poduzeću. NO, to u tom planu nije naznačeno, gdje bi to trebalo usmjeriti, ili jednostavno samo u državni proračun programski da se iservisiraju tekuće obveze odnosno da se pokrpaju rupe koje tamo jesu i rastu. I to je razlika u konceptu, razlika u onom što mi želimo napraviti i što želimo da bude odgovorno upravljanje u državnim poduzećima, a to moram vas još jedanput podsjetiti ste odbili ne prihvaćanjem zaključaka interpelacije, a to su zaključci koji pozivaju na pristojnost, oni nisu radikalni oni su jednostavno želja da državna poduzeća podastru svoje planove poslovanja u iduće 3 godine kao odgovorne tvrtke, i da se iz njih vidi analiza rada nadzornih odbora i to ste odbili

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime, ispravio bih netočan navod kolege koji je konstatirao da je Fond za razvoj gospodarstva propali projekt. Mislim da je to apsolutno nestručno, nekompetentno tvrditi za mjere kojima je tek prije nekoliko danas išao treći krug natječaja, koje su usmjerene i na tekuću likvidnost i na reprogram dugova i nove investicije i očekivati nekakve efekte preko noći. Dakle, tu se ne može jednostavno ignorirati činjenica da je minimalno 60-tak milijardi kuna biti ubrizgano u gospodarstvo i ovaj drugi dio koji ste kazali da program gospodarskog oporavka ništa ne donosi za gospodarstvo. Pa gledajte imate barem dva podnaslova, a to je financije, gospodarstvo i onaj može i reći znanosti gdje je na 10-tke vrlo konkretnih mjera propisano koje će omogućiti razvoj gospodarstva ali i stvoriti kvalitetniji okvir za poslovanje gospodarskih subjekata. Hvala. Sada ćemo prekinuti raspravu, jer je prekinut i televizijski prijenos. Nastavit ćemo u 15. sati sa raspravom o izlaganju zastupnika gospodina Davora HUške na ovu temu. Nakon 15 sati, nakon završetka ove rasprave ide rasprava o prijedlogu kandidata za izbor člana Državnog sudbenog vijeća iz reda sveučilišnih profesora znanosti, pa Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju itd. Možda bi danas se još uspjelo zaključiti sa točkom 12. pročišćenog dnevnog reda a sutra bi imali samo glasovanje u 11 sati o raspravljenim točkama dnevnog reda. Hvala.